Докладът на ДКЕВР от 2010 г. ясно и точно казваше какви нередности има в електроразпределителните дружества. Това също потъна в месеците и годините на Вашето управление. Само ще Ви кажа

Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Уважаеми колеги! Господин министър, имам към Вас два въпроса. Единият е свързан с ценообразуването на топлофикацията в София. Вие твърде фанфарно обявихте, че намаляваме цената на газта с 23%. Още тогава ние от Социалистическата партия казахме, че искаме първо да видим това как ще се отрази върху гражданите. То се отрази катастрофално. Поне 20% от тях плащат 20-25% по-скъпо, близо 50% плащат още повече. Тоест Вашите фанфари увиснаха във въздуха за сметка на населението. Тук обясненията с хората, които трябва да организират процеса и които трябва да го контролират, са абсолютно несъстоятелни. Това е Ваше задължение. След като Вие не можете да ги контролирате, значи няма държава, или поне на гражданите им е нужна друга държава. Вторият ми въпрос е свързан с тази очевидна диспропорция във финансовото състояние на електроразпределителните дружества и на Националната електрическа компания, чийто собственик практически сте Вие. компания да губи, електроразпределителните дружества да печелят?! Това правителство въведе една дълбоко порочна практика министърът на енергетиката да отговаря и за ДКЕВР. Вие сте в конфликт на интереси, защото Вие сте собственик на НЕК, Вие управлявате процесите в енергетиката, Вие управлявате държавното участие и същевременно Вие отговаряте за регулаторния орган. Очевидно не вършите както трябва нито едното, нито другото. НЕК е на 2 млрд. лв. задължения, а електроразпределителните дружества са на печалба. Това показва, че или Вие обслужвате интересите на електроразпределителните дружества,

Вие, Вашият екип, Вашето некадърие, Вашата некомпетентност изкараха хората на улицата. Ние сме свидетели на такива вандалски прояви, които застрашават демокрацията. Не може да се палят коли, Не може да се палят коли, а и не можем да упрекнем хората. Посяга се върху държавни служители. Това е резултат на тази политика, която обслужва частния интерес, която не е в състояние да осигури контрола и която всъщност остави ДКЕВР в състояние, в което той е всичко друго, но не и регулаторен орган, който трябва да обслужва интересите на държавата и на гражданите. Благодаря. време. Господин Сидеров. Госпожо председател, дами и господа народни представители! Аз не чух отговор на въпроса, който зададох, господин министър – Вие ще предприемете ли мерки за прекратяване на договорите с трите за които вече стана ясно, че трябва да бъдат изгонени от България, както направи Албания. Албания, която не е член на Евросъюза, ги изгони. Изгони ЧЕЗ. Сега в България трябва да говорим за национализация на тези ЕРП-та, а не за одържавяване. Ще Ви поясня разликата. Те в момента са държавни. Всички ЕРП-та са държавни, само че са притежание на Чешката и Австрийската държава. Затова господин Дянков се оплака, че в Брюксел онзи ден или вчера някои представители на Чехия и на Австрия го питали: „Вярно ли ще прекратите договорите?” Той казал: „Не, няма такова нещо”. Да, държавите Чехия и Австрия са заинтересовани техните държавни корпорации ЧЕЗ, Енерго-Про и ЕВН да продължават да грабят България. Само че ние не искаме това нещо. Гражданите на България не го искат. Вие трябва да отговорите най-после: ще прекратите ли тези договори? Това трябва да кажете тук, от тази трибуна. Нищо друго не е нужно – например подробностите как се увеличават таксите. Ясно е, че в тези такси влиза

договорената за 15 години занапред висока цена. След това плащаме тъй наречената „зелена енергия”. На всеки 100 лв. 2 лв. отиват данък „Костов”, 6 лв. отиват данък „зелена енергия”. Тя е разпределена между тройната коалиция и ГЕРБ. Преди малко чухме Овчаров, че по-голямата част е била е била построена при ГЕРБ от волтаиците. Значи ние плащаме освен това и тъй наречените невъзстановяеми разходи и несъбираемите пари от циганските махали. Ето, това плаща българинът днес далаверата на Костов и далаверите на следващите правителства, на циганските гета, които не плащат ток. Затова сметките са толкова големи. На това трябва да се сложи край. Този край може да го сложи правителството. Тъй като правителството не иска, ние от нашата парламентарна група внасяме проекторешение, госпожо Цачева. Сега ще го внесем в Деловодството. В него се казва: „На основание чл. 86 от Конституцията внасяме Проект за решение за възлагане в едномесечен срок

задейства по някакъв начин. Надявам се това проекторешение да бъде придвижено, госпожо председател, да не бъде хвърлено някъде в чекмеджетата, а да се движи и да стигне до залата, да видим мнението на всички парламентарни групи, да видят и хората в крайна сметка дали в този парламент има отговорни хора или хора, които продължават гаврата на ЕРП-тата с тях. Защото да не предприемаме действия тук и правителството да не предприема действия

във властта на колонизаторите? Благодаря.

Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Да се върнем на темата – защо днес хората са на улицата и за какво протестират. Протестът е, че хората не могат да си платят изразходваната енергия, която ползват в къщите си.

неефективната регулация и неефективния контрол от страна на управляващите в сектора. Няма как да се оправдаете, че нямате възможност да контролирате Държавната комисия за енергийно и водно регулиране,

е грешен. Мога да Ви кажа, че ако сметнете цената на електроенергията, на топлоенергията и ВиК по модела разходно ориентиран и горна граница на приходите със „z-фактора”, ще видите, че няма никаква разлика. Ако изпуснете Ако изпуснете управлението, регулацията и контрола в сектора и не назначите в него хора, които разбират от енергетика, без да се заангажират и да се занимават с енергетика хора, които са се занимавали с банкиране и разпределение на детски храни, хората ще бъдат на улицата. Втората причина според мен е неприлагането на законите, либерализацията. Вие много добре знаете и Вашият изказ беше, че освободихте господин Семерджиев точно по тази причина Вашето управление, Вашето правителство не можа да направи всички онези поднормативни актове, за да имаме либерализиран пазар. Не знам докъде е Ваша вината, но Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, след след като беше приет законът от Народното събрание, имаше 4 месеца време да направи тези подзаконови нормативни актове. Смятам, че от този момент нататък Вие, господин министър, ще се ангажирате с този въпрос и подзаконовите нормативни актове ще бъдат реалност, като либерализацията на пазара на енергия влезе в действие. Уважаеми колеги, всичко казано казано дотук от мен не води до намаляване на цените на електроенергията. Намаляването на цената и възможността на хората, които могат да си платят съответните разходи, е в енергийната ефективност. Затова Движението за права и свободи откакто е приет Законът за енергийната ефективност, през последните години всяка година иска в бюджета на държавата от разходите на министър-председателя 50 млн. за обследване на сградите и възможност за тяхното саниране. Уважаеми колеги, ако енергийната ефективност се пренебрегва заедно с либерализацията на пазара, води до протести на улицата. Протестите, които в момента вървят на улицата, са във връзка с ниските доходи на хората. Искате ли да Ви назова причината за ниските доходи? Причината за ниските доходи е невъзможността, некомпетентното управление на цялото правителство. Спирането на икономиката с оправданието, че днес кризата е много голяма, също ще изкара хората на улицата. Ако Държавната комисия по енергийно и водно регулиране с целия контрол не влезе в регулацията си, ако управлението не възстанови доходите на хората, за да могат да си платят поне в рамките на 10% от приходите си за енергия,

Уважаема госпожо председател! Уважаеми колеги, председателката ме предупреждава, че няма много време. Ще се опитам да бъда съвсем кратък. Господин Мартин Димитров каза провал на регулаторите, предложи всяка година да има одит на ЕРП-тата. Това трябва да стане със законова промяна, защото в момента законът не го позволява. Ако внесете законова промяна, ще я подкрепя и ще посъветвам колегите от Парламентарната група на ГЕРБ да подкрепят тази промяна.

регулиране. Ще подкрепя това предложение дори ми се иска да го допълня не само с ЕРП-тата, защото те са малка част от цялата верига до снабдителите на енергия, а също на такъв контрол да подлежат системният оператор, който отговоря за преноса на енергията и за достъпа до преносната мрежа, както и всички централи, които влизат в микса на тази енергия, включително Всички по веригата, която формира крайната цена на електроенергията трябва да подлежат на контрол от страна не само на ДКЕВР, който и сега извършва някакъв контрол, но и на Сметната палата. Ще подкрепя такива предложения. Господин Господин Михайлов пита има ли нарушения на лицензиите? Три милиона глоби са много малки глоби. Господин Сидеров каза същото. В закона е записана максимална първоначална глоба от 1 милион. Тези глоби може би наистина са малки. Това отново трябва да стане с промяна в законодателството. Ако има такива предложения, може да се мисли и за по-големи глоби, както и разширяване обхвата на проверките. Господин Сидеров попита дали ще отнемем лицензиите, ще прекратим ли договорите? Има си условия, при които тези лицензии могат да бъдат отнети. Те могат да бъдат отнети, единствено ако са нарушени.

Това не е основание за отнемане на лицензиите. Има няколко основания, по които може да се отнеме лиценз. лиценз. Дългият период на отчитане не е основание за отнемане на лиценз, но е основание за глоба. Нека така Ви отговоря. Господин Иван Н. Иванов предложи шест мерки.

Електроенергийна борса. Има вече избрана клирингова къща, така че сме на финалната права за стартиране на електроенергийна борса. По отношение на енергийната ефективност. Това е много голяма тема, по която си заслужава да направим, ако искате, отделно изслушване в Народното събрание. Наистина изключително важна и то енергийна ефективност не само в консумацията на енергия в бита, но също в бизнеса, енергийна ефективност в преноса, енергийна ефективност в производството, енергийна ефективност по цялата верига.

Тези процедури също трябва да подлежат на контрол от страната на Сметната палата и на регулатора. Ценообразуване, кражби, загуби за сметка на ЕРП-тата. Това, което трябва да стане е ЕРП-тата да бъдат задължени да правят инвестиции, с които да намалят загубите. Ако от всяка една инвестиция, загубите останат само за тяхна сметка, ние запишем „загубите за сметка на ЕРП-то”, той ще иска в рамките на една година да извърши инвестиции за стотици милиони, които обаче знаете, ще се отразят негативно върху цената. По-скоро моделът трябва да е одобрените инвестиции да са само тези, които водят до най-висока ефективност и полза за българския потребител. Господин Чукарски – лоша услуга за безнаказаност, постоянен контрол. С колегите може заедно да се внесе предложение за годишен контрол от страна на ДКЕВР и Сметната палата за качеството на предоставената услуга, отношението към клиентите и всичко друго, което сетите като удачно. колегите в Народното събрание, защото впоследствие като обсъждахме с тях решихме, че промяна на закона е много бавна. По-добре е в по-кратки срокове да се създаде Комисия за наблюдение дейността на ДКЕВР, но тя не е но тя не е най-ефективният орган и не може да реши проблемите. Попитахте дали ще изразя политическа воля за избор на нов състав на регулатора от страна на Народното събрание? Да, заявяваме политическа воля за подкрепа на внесените предложения

Сам разбирате, че в тази ситуация не можем да имаме изпълняващ длъжността. Трябва ни титуляр, дори този титуляр да знае, че след няколко месеца ще подлежи на нов избор. Знаете, че един законопроект отнема известно време. Господин Румен Овчаров ми вмени думи – казал съм, че са виновни само ЕРП-тата, грешен модел на ценообразуване и така нататък. Господин Овчаров, Вие сте специалист и знаете, че моделът на ценообразуване е грешен и той е грешен в последните 10 години. Какво правили представителите на държавата в ЕРП-тата? Ами, какво правеха по Ваше време? По мое време бяха няколко месеца. По Ваше време са били 3 години. Какво са направили в тези 3 години? Да не би да са защитили интереса на държавата по някакъв особен начин? Колко дивидент прибраха Вашите представители в дружествата? Нашите прибраха около 50 милиона дивидент, което е 42% от общия дивидент, който се дължеше на държавата. Нека да не говорим, да не се нападаме. Имаме проблеми и нека да се опитаме да ги решим.

Тези, които влязоха в експлоатация миналата година, са окончателни договори, и то не предварителни, защото и окончателни няма сключени, окончателни договори са сключени преди месец май 2011 г. Колко са били до май 2009 г., колко са били след това – нямам точната цифра? Има и след това, но това е по реда на стария закон. Американските централи – какво сме били направили ние, за да договорим по-добри условия за американските централи? Американските централи, когато станах заместник-министър и после министър, вече работеха. По ваше време се изграждаха. Защо Вие не направихте нещо да промените условията докато се изграждат тези централи, а не след като са пуснати вече в експлоатация и са си получили лицензиите? Така че с този пинк понк можем да си играем до довечера, но мисля, че няма смисъл от това нещо. Кой се бореше за заплатата на регулатора, защо сме му вдигнали с 30% заплатата? Този регулатор трябва да взема колкото вземат поне народните представители. Тогава стана ясно, че той взема общо взето толкова след увеличението, защото той одобрява разходи за стотици милиони на всички тези дружества. Човек трябва да е компетентен и да си гледа работата, без да бъде изкушаван от странични изкушения. господин Румен Петков – за цената на газа и ценообразуването на топлофикацията в София, как хората плащат в повече. Новата цена е в сила от 1 януари 2013 г. Бе договорено намаление с над 20%. Това обявихме. В решението на регулатора от 1 октомври 2012 г. знаете, че част от тези 11%, всъщност първите, които получихме

ЕРП-тата печелят, а НЕК губи, как аз трябва да отговарям за ДКЕВР, но всъщност това не ми е задължение по закон, как НЕК е на над 2 милиарда задължения – нека не си повтаряме какво е предизвикало тези задължения на НЕК, защото

Тези наредби са на финалната права. Ще направят още една крачка в посока либерализация на пазара на електроенергия в България. Много сте прав, че трябва да говорим за енергийна ефективност. Това е най-голямата тема. Това е темата, която ще намали сметките за хората, защото е доказано, че

В Министерство на икономиката по Оперативна програма „Конкурентоспособност” имаме 300 млн. лв. безвъзмездна помощ за малки и средни предприятия. Тук, от тази трибуна чрез медиите приканвам всички малки и средни предприятия да се възползват от тази програма. Има осигурени допълнителен ресурс

Освен тях има и 10 сгради с енергийно ефективно осветление. Когато говорим за енергийна ефективност не трябва да говорим само за енергийна ефективност в бита или в обществените сгради, а трябва да говорим за енергийна ефективност в бизнеса, в бизнеса, в малките, средните и големи предприятия като консуматори. Трябва да говорим за енергийна ефективност в разпределителните мрежи, в преносните мрежи, в производството на електроенергия, защото там има огромни резерви, от които трябва да се възползваме. Благодаря Ви. Благодаря, господин министър. Ще направим почивка от 30 минути. Продължаваме в 11,35

за насърчаване на инвестициите, приет от Народното събрание на 29 ноември 2012 г., и върнат от Президента на републиката с Указ № 422 от 12 декември 2012 г. по чл. 101 от Конституцията на С доклада на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм ще ни запознае господин Червенкондев. Процедура. Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми колеги народни представители, правя процедурно предложение в залата да бъдат поканени представители на Министерството на вътрешните работи. Ясно е вече, че по този закон министър Цветанов и неговите заместници изразиха мнение категорично „против” и несъгласие с предложените текстове. Това стана още при първоначалното обсъждане на закона, след което се наложи той да бъде върнат от Президента, въпреки че тези текстове не са оспорени от държавния глава. Въпреки това на повторното разглеждане в комисиите мнението на представителите на Министерството на вътрешните работи беше категорично несъгласие. Искам да обърна внимание на колегите народни представители, че с тази шмекерия, грубо казано, която се прави със Закона за насърчаване на инвестициите, практически се създават възможности за купуване на европейско гражданство. Това ще бъде изключително силно санкционирано от Европейския съюз.

правя процедурно предложение за допускане в залата за Повторното обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите на следните лица: Елена Елена Пищовколева – директор на дирекция „Инвестиции, иновации и предприемачество” към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Юлиана Гълабова – държавен експерт в дирекция „Инвестиции, иновации и предприемачество” към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, господин Николай Нанков – началник отдел „Нормотворческа дейност” в дирекция „Правна и нормативна дейност” към Министерството на вътрешните работи и госпожа Катя Митева – директор на дирекция „Българско гражданство” към Министерството на правосъдието.

Господин Мерджанов предложи вицепремиера и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов или негов заместник да бъде тук по време на обсъждането и гласуването на второ четене. Поставям на гласуване това предложение на господин Мерджанов.

подбуква „вв” и § 34 от Закона за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите, приет от Народното събрание на 29 ноември 2012 г. Параграф 24 предложение от народния представител Петър Курумбашев. Комисията подкрепя предложението. Предложение от народния представител Мартин Димитров. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага § 24 да бъде отхвърлен. ПРЕДСЕДАТЕЛ Няма. Поставям на гласуване предложението на комисията за отхвърляне на § 24. Гласуваме предложението на комисията.

Другото е работа на „Финални текстове” – да оправят преномерирането на параграфите.

Комисията предлага досегашният § 31 да стане § 29. По § 32 има предложение от народния представител Мартин Димитров. Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено в чл. 24, ал. 1, т.

Предложение от народния представител Борис Грозданов. Комисията подкрепя предложението. Предложение от народния представител Борис Грозданов, направено по реда на чл. 73, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

В чл. 15, ал. 2 след думите „командировани от чуждестранен работодател за осъществяване“ се добавя „и поддържане“.

за придобиване на право на собственост върху недвижими имоти на територията на Република България или чужденецът е собственик на повече от 50 на сто от капитала на българско е същата сума в капитала на дружеството и в резултат на това дружеството е придобило правото на собственост върху недвижими имоти в страната на тази стойност; към датата на подаване на заявлението за разрешение за продължително пребиваване чужденецът или юридическото лице трябва да е изплатило напълно сумата, която да е постъпила по сметка в българска лицензирана кредитна институция, ако имотите са придобити със заемни средства, непогасената част от заема не трябва да надвишава 25 на сто; са извършили инвестиция в икономически необлагодетелствани региони по смисъла на Закона за насърчаване на инвестициите чрез внасяне в капитала на българско търговско дружество на не по-малко от 250 000 лв., като чужденецът е съдружник или акционер с поименни акции и притежава не по-малко от 50 на сто от капитала на дружеството и в резултат на вложението са придобити нови дълготрайни материални и нематериални активи на стойност не по-малко от 250 000 лв. и са разкрити най-малко 5 работни места за български граждани, поддържани за срока на пребиваването, удостоверено от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.” 3.

преди думата „извършват” се добавя „които” и накрая се добавя „удостоверено от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма в съответствие с чл. 25в”;

като чужденецът е съдружник или акционер с поименни акции и притежава не по-малко от 50 на сто от капитала на дружеството и в резултат на вложението са придобити нови дълготрайни материални и нематериални активи на стойност не по-малко от 250 000 лв. и са разкрити най-малко 5 работни места за български граждани, поддържани за срока на пребиваването, удостоверено от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.” б) създава се ал. 4: „(4) В случаите на ал. 1, т. 13 и 16, за целите на оценката при издаването на удостоверението от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма могат да послужат годишните финансови отчети и доклади за дейността на предприятието, заверени от одитор, регистриран по Закона за независимия финансов одит, справките от Националната агенция за приходите, общините, и/или други относими документи, представени представени от инвеститора или чужденеца, или събрани служебно.” 4. Създава се чл. 25в: „Чл. 25в. (1) Разрешение за постоянно пребиваване на основание чл. 25, ал. 1, т. 13 може да получи чужденeц, който извършва дейност по изпълнение и/или поддържане на инвестиция, получила сертификат за клас А, клас Б, или за приоритетен инвестиционен проект по реда на чл. 20, ал. 1, т. 1 от Закона за насърчаване на инвестициите.

е: 1. съдружник или акционер с поименни акции, притежаващ 50 на сто или повече от регистрирания капитал на дружеството; 2. представляващ дружеството или прокурист, регистър, или 3. нает по трудов договор за изпълнението на ключова и/или контролна функция в научноизследователската, производствената, маркетинговата или друга основна дейност на предприятието или друга дейност, необходима за целите на инвестицията.

минималният праг за издаване на сертификат за инвестиция клас Б по реда на Закона за насърчаване на инвестициите по отношение на извършените и въведени в експлоатация инвестиции и/или създадената заетост като средносписъчен брой на персонала. (4) Общият брой на лицата по ал. 2, които могат да получат разрешение за пребиваване в страната на основание чл. 25, ал. 1, във връзка с изпълнението и поддържането на един инвестиционен проект е: 1. до изпълнение на изискването по ал. 3 – до три лица; 2. след изпълнение изискването по ал. 3, през периода на поддържане на инвестицията и работните места – до 8 лица. лица. (5) За българското търговско дружество и за лицето по ал. 2 се прилагат изискванията на чл. 13 от Закона за насърчаване на инвестициите. (6) Министерството на икономиката, енергетиката и туризма издава удостоверение за изпълнението на изискванията по ал. 2 – 5,

и след поемане на задължение от дружеството за незабавно информиране на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма в случай на прекратяване на отношенията с физическото лице.“ 5. В чл. 40, ал. 1:

Изказвания? Господин Мерджанов. Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми колеги народни представители, искам да обърна внимание на нашето предложение с колегата Нинова, в което изрично е записано изискването за непрекъснато пребиваване за срок от шест месеца на територията на страната ни. По този параграф са направени една дузина финансови изисквания към така наречените инвеститори без да бъде обърнато внимание на най-сериозното условие за получаване на българско гражданство, а именно пребиваване на територията на страната за един по-продължителен срок. Ние сме сметнали, че минимумът е шест месеца. Как иначе можем да си представим сериозната инвеститорска намеса някъде отвън, дистанционно, с едни смехотворни изисквания за разкриване на пет работни места за пет години? Това е смехотворно! Госпожо председател, аз много моля, бих искал тук да чуя мнението на представителя на Министерството на вътрешните работи.

със стенограмите от разговорите във Вътрешната комисия и в Икономическата комисия, откъдето недвусмислено се вижда, че МВР са против тези промени. Това е един от аргументите ми да се обърна към Вас да не ги гласувате. Мнението на колегите от МВР е, че с тези текстове се застрашава националната сигурност, от една страна, а от друга, се слага допълнителна пречка пред влизането на България в Шенген. Сигурно се страхуват да го кажат директно тук, защото има противоречие между различните представители в различните комисии. Протоколите обаче са написани черно на бяло и там може да се види какво е тяхното становище. Вторият ми аргумент да помоля тези текстове да бъдат отхвърлени е, че с предложенията правите промени в Закона за чужденците в Република България и в Закона за българското гражданство, които са висящи в момента в комисиите. Тези поправки могат да се направят там, където им е мястото. Предложените днес текстове противоречат на текстовете, които в момента висят в комисиите, ще бъдат приети след 2-3 седмици и ще настъпи такова объркване в законодателството по темата, че няма да може да се оправи една година. И третият ми според мен най-сериозен аргумент с тези предложения излизате извън ветото на Президента. Върху тези текстове не е налагано вето. Има Конституция, има закони в тази държава, има правилник. Ние нямаме право да правим такива предложения извън наложеното вето. Обратното е противоконституционно действие и гласуване. Ако Вие ги приемете днес, информирам, че нашите юристи ще седнат и изготвят мотивите за внасяне на жалба до Конституционния съд и за обявяване на противоконституционност на тези текстове, защото са извън ветото, наложено от Президента. Благодаря Реплики? Господин Мартин Димитров – за изказване.

а България е в жестока конкуренция за привличане на инвеститори с нашите съседни страни, със страните от Европейския съюз. Инвеститорите отиват там, където са най-добрите условия. Искам да Ви прочета няколко примера за прагове за инвеститори, въведени за получаване на право за продължително пребиваване в някои европейски страни. Естония – 15 950 евро; Литва – 28 323 евро; Латвия – 35 714 евро. – 35 714 евро. Забележете, съседна Румъния – наш пряк конкурент за инвеститори, много инвеститори, за съжаление, отиват в Румъния, не идват в България, което е проблем не на Синята коалиция, а на Българския парламент и на българското правителство,

Едно от решенията, за да могат хората добре да гледат семейството и децата си, е ниски прагове, инвестиции в България и добре платени работни места. Има хора, които много спекулират с Шенген, как подобни разпоредби пречели, спирали членството в Шенген. Не мога да ги разбера, не мога да разбера мотивите им. Изброих редица шенгенски страни с много по-ниски прагове. Как на тях не им пречи?! Как на страни в Шенген, които имат в пъти по-ниски прагове за получаване на подобни преференции,

целия Европейски съюз, икономиката ни няма да се задвижи, няма да напреднем, няма да просперираме, няма да отговорим на въпросите, които нашите съграждани постоянно ни задават за отваряне на работни места, за осигуряване на хляб и работа. Това ни питат хората. хората. Радвам се все пак на консенсуса, който постигна Икономическата комисия. Той не е достатъчно смел, можеше да бъде още по-смел. Виждате Балтийските страни, където има най-много инвестиции на глава от населението. Там средната заплата се изравни със средната заплата в някои западноевропейски страни. Средната заплата в Естония вече е близко до тази във Франция например. Представяте ли си за какво става въпрос?! Нали ние искаме това за българските граждани? Има ли политическа сила, не виждам „Атака”, които винаги са на по-особено мнение по всички въпроси, но има ли политическа сила, която да не иска растеж на доходите, нови работни места?! места?! Това са предложения, които всички ние заедно трябва да подкрепим, няма значение кой бил десен, кой – с леви убеждения, кой бил центрист и така нататък. Не виждам мотиви да не бъдат подкрепени. Ако могат да бъдат критикувани, то е, че можеха да бъдат още по-смели.

безработицата е жестока. Тук сме предложили механизъм за необлагодетелстваните региони, с безработица над средната праговете да бъдат наполовина:

Трябва да направим така, че инвестициите да не отиват в големите градове – София, Пловдив, Варна и Бургас. Разбира се, че и там, но да отиват и в по-малките, там, където е най-висока безработицата.

Класацията на условията за инвестиции е известна: на първо място се класира административното обслужване. Това е известно на целия свят. Няма ли административни условия за инвеститорите, те не идват. Второто условие са данъците. Може държавата да

Докато администрацията в България не заработи така, както трябва, докато не бъде електронизирана, както трябва, докато не бъде свита и стегната, както трябва, никой няма да дойде. Нали плоският данък щеше да Ви купи инвеститори? Къде са Ви инвеститорите, няма ги! Не е тази причината. Основната причина са обществените условия. А тези мерки, които тук се предлагат – да се дават възможности за еди колко си инвестиции, какво и как да се прави, ще доведат малък брой инвеститори, които ще бъдат дребни инвеститори, които ще купят апартамент-два, имот. Те не са никакви инвеститори, защото не откриват работни места. Работните места се откриват само с диференциран данък добавена стойност, който за високите технологии трябва да бъде 10%, а за тези, които строят молове, да бъде 30%. Тогава ще дойдат. Иначе никой няма да дойде, колкото искате, чешете си езиците – това е мнението на Госпожа Нинова – втора реплика. Господин Димитров, не е имало консенсус в Икономическата комисия. Имахме различни мнения. Никой не е против привличането на повече инвестиции в България, само че ние смятаме, че не е това начинът. Начинът е да се намалят наполовина регулаторните и лицензионните режими, да спре рекетът върху малкия и средния бизнес, да се създаде една нормална икономическа среда и да се търсят и стимулират инвестиции в производство. Без производство няма как да стабилизираме икономиката. Вашето предложение включително е следното: 250 хил. лв., като чужденецът е съдружник или акционер с поименни акции и притежава най-малко от 50 на сто от капитала на дружеството и чуйте, колеги, продължението – в резултат на вложението са придобити нови дълготрайни материални и нематериални активи на стойност не по-малко от 250 хил. лв. Това ли е инвестицията? Да се купуват къщи? това не създава производство. То не създава брутен вътрешен продукт. Това не е инвестиция. Не приемате и нашите предложения да се изисква поне 6-месечно пребиваване. Това означава някой, който си е в чужбина, купува си една къща тук, не стъпва в България. Като придобие права след това прехвърля на друг същата къща за същата сума и така десет пъти. Това ли е инвестицията. Това ли ще създаде работни места и ще стимулира икономиката? Не, не е това.

Да Ви прави впечатление как се създаде Косово и как Западна Македония е населена толкова много с албанци? Тук сме на Балканите, нито сме Литва, нито сме Естония, където е Балтийско море. Аз се опасявам, уважаеми колеги, че без стремеж да създаваме някакви супер преференциални условия за инвестиции, които биха създали работни места, а колежката Нинова говори достатъчно аргументирано, че това не е начинът

Едно време българската държава, за да стимулира по-млади хора да ходят там, даваше и по-високи заплати, и безплатни жилища, и какво ли не. Тоест за съживяването на тези райони и бизнеса в тях, държавата има и други стимули и възможности да го прави. Мисля, че трябва да се замислим и върху националната сигурност – дали да не отворим една вратичка да се изкупят като недвижими имоти под формата на инвеститори сума ти крайгранични селища и ред други собствености. Това може да бъде един процес, който няма да може да се върне. Така че тук има един въпрос и за националната сигурност. Не напразно Министерството на вътрешните работи има резерви

като разумни хора да оставим своите страхове, защото човечеството стотици години не е отваряло и либерализирало търговията, защото я е било страх някой да ги превземе. Сега у Вас усещам подобни страхове. Нека да бъдем модерни хора и да видим успешните европейски примери. Искаме ли да предложим на българските граждани по-добър стандарт на живот? Искаме ли да им предложим по-добри заплати? Искаме ли да им предложим да живеят по-добре. Хора, в Естония са направили 15 хил. евро праг за получаване на постоянно пребиваване. Ние предлагаме 250 хиляди, което е едва ли не 10 пъти повече. Защото и ние не сме достатъчно смели, трябва да бъдем още по-смели, господин министър. И въпреки че е 10 пъти по-висок, хората казват: да, но пак създава рискови опасности. До вчера, даже в момента е действала разпоредба, според която – госпожо Нинова, чуйте ме – ако някой внесе 1 млн. лв. в банка, което не е инвестиция, което не отваря работни места, да получава право на постоянно пребиваване. Ние това го махаме и оставаме полезни текстове – да има работни места. Ето, тези 250 хил. лв. са свързани поне с пет работни места оттук нататък. Вижте, ако живеем в своите страхове и продължаваме да живеем в своите страхове и си даваме за пример Албания, както често чувам от някои парламентарни групи, ще си останем най-бедните. Разберете го. Няма да отговорим на очакванията на хората. Очакванията на хората са за развитие. И ние трябва да вземем не пример от Албания, трябва да вземем пример от тези страни от Източна Европа, които стартираха заедно с България – 1989-1990 г. бяха бедни, а сега имат средна заплата като Франция. Това са балтийските страни и най-вече Естония. От тях трябва да вземем пример. Те са толкова смели, че в момента имат 13 хил. евро праг за получаване на продължително пребиваване. Нас ни е страх, колеги, да сложим 250 хил. лв. праг. Извинявайте. В 1994 г. Естония едностранно отмени всички мита.

Извинявайте, никой от Вас не можа да ми каже, колеги, все уважавани специалисти, как точно това пречи на Шенген. Нито един не можа да обясни конкретно, да даде пример как тези страни, които са в Шенген, нямат проблеми, пък България щяла да има. Никой не можа да ни го обясни в Икономическата комисия ясно, с конкретни примери и с конкретни аргументи. Вижте, колеги, има теми, по които не трябва да има политическо противопоставяне. Има теми, по които трябва да има националния отбор на България и ние всички да бъдем за това в България да има инвестиции, да се развива и да дадем конкурентни. Защото нашите страхове или страховете на някои хора правят така, че Румъния да е по-конкурентна от България по дадени въпроси, балтийските страни да са по-конкурентни от България, други страни да са по-конкурентни от България. Това не трябва да се допуска. Това са въпроси на Българския парламент и ние заедно трябва да ги решаваме. Прав е господин Димитров в аргументите, които излага. Инвеститорите в момента наистина чувстват затруднения с това, че постоянно трябва да вадят визи. Скоро имахме случай, в който един инвеститор се наложи да прекара 6 часа на летището. Голям инвеститор клас „А” с 600 човека, които е наел в България във високо технологична услуга, трябваше да чака 6 часа на летището, за да влезе в страната ни. Аз не разбирам също аргумента за Шенген, защото половината и повече държави в Европейския съюз имат точно такива текстове и ще Ви ги прочета. В Ирландия – най-високия праг – 300 хил. евро, колкото е нашият праг, без работни места. Във Великобритания – 245 хил. евро, две работни места, в Германия 250 хил. евро, пет работни места. Ирландия, Естония, Гърция, Румъния, Латвия, Литва, Словения, Португалия. Най-ниският праг е в Словения – 10 хил. евро без ангажимента за наемане на хора. Ние сме взели най-високия праг в Европейския съюз със сравнително голямо задължение за наетите хора и не даваме гражданство, даваме право без да си вади виза да идва в България, когато си пожелае, за да си види инвестицията. Улесняваме по този начин инвеститора. Това още веднъж заявявам от тази трибуна, че е пречка на инвеститорите и голямо затруднение. Не можете да си представите колко разговори трябваше да водя с инвеститора, за който Ви казах, че прекара 6 часа в неделя на летището в София, докато ние уредим да му бъде издадена на място виза и колко трябваше да го убеждавам той да остане в България, а не да освободи всички 600 души и да се премести в Румъния, примерно, или в Литва, в Латвия, в Гърция, във всички тези държави, които имат такива режими за постоянно пребиваване. Благодаря.

Госпожо председател, моля да направите забележка на колегата, който не за първи път прави парламентарно хулиганство.

мен не ме е страх и колегите не ги е страх, и не всяваме страхове у хората. Очевидно има страхове у МВР, а там работят не страхливи хора. Там работят сигурно професионалисти. Сигурно Ви е странно, че този път заставаме на позицията на министър Цветанов. Тях ги питайте, защо са против. Аз изразявам позицията, която съм чула във Вътрешна комисия. Това не е мое лично мнение. Това е мнение на службите, мнение на Министерството на вътрешните работи. Нека те да обяснят какви са им страховете и имат ли основание заплахите за влизането в Шенген. Казвате, че трябва да се обединим около национални теми. Да, нека се обединим – да повишим инвестициите в България. Но това, което предлагате, не ги повишава! Министърът каза: „Даваме им възможност без визи да идват да си наглеждат инвестицията”. Това инвеститор ли е, на когото му даваш възможност да идва да си наглежда инвестицията? Само че, колеги, той не довърши следващото изречение – след тази възможност да идва да си наглежда инвестицията следва възможността да получи българско гражданство. Първо му давате „постоянно пребиваване”, за да си види къщата – дали е почистена, след което кандидатства и получава българско гражданство, оттам – европейско. Налага се да отговоря, защото се казаха неистини. Първо, на този с къщата се дава не „постоянно”, а „продължително пребиваване”, което е за една година и всяка година се подновява. Трябва да се подновява. Преди да се поднови, се правят всички проверки, които опасяват колегите, свързани с Шенген. По отношение на „постоянното пребиваване”. Тези с бизнеса, които разкриват работни места и строят предприятия, на които им даваме „постоянно пребиваване”, трябва едва едва след пет години да докажат, че имат основание да придобият българско гражданство, да кандидатстват. То не им се дава по заслуга или просто ей така, а тогава се преценява дали да им се даде, или не. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Други изказвания?

Даже и Президентът наложи вето с ясното съзнание, че ако искаме България да се развива, ако искаме икономиката на тази държава да бъде поставена на други релси,

– те да измъкнат България от състоянието, в което е сега, ние трябва да намерим лостове как и по какъв начин да привлечем външните инвеститори.

Уважаеми колеги, Вашите аргументи не можаха да съвпаднат с аргументите за развитие на икономиката на България. Вашите аргументи са, че службите имали доклад как и по какъв начин трябва да се пречи на икономиката. Ние веднъж завинаги трябва да кажем, че службите трябва да работят за интереса на страната, за развитието на икономиката. Ако тези служби, под ръководството на вицепремиера в момента, не работят за интереса на страната, аз се учудвам защо го подкрепят Една икономика, която ежедневно се нуждае от инвестиции – ако допуснем наново милиционерският подход да влезе и да пречи за развитието развитието на икономиката, с това нещо не съм съгласен. Може би за първи път, колеги, за толкова години в Парламента се разглежда

Можем да извадим още аргументи. Аргументи колкото искате! Ако вземем Америка, ще видите, че американците дават визи, даже без да питат кой си, откъде си, при определен праг – мисля, че беше около 500 хил. долара.

Уважаеми колеги, на Северозападна България са необходими инвестиции. Уважаеми колеги, за цяла България е необходимо развитие на икономиката и растеж!

Понеже съм председател на Групата за приятелство между Българския и Албанския парламент и няколко пъти беше спомената Албания, а миналата година два пъти ходих там, мисля, че доста свободно се интерпретира тук. Чужди инвестиции

и факта, че министърът е тук, за да кажа защо Северозападна България има тези големи проблеми. Вие давате ли си сметка, че всъщност основните градове на Северозапада, най на Северозапад – Лом и Видин, са градове, които нямат изградена газопреносна система. Там не можеш да развиваш каквато и да била индустрия, каквито и да били инвестиции, като нямаш газ, като плащаш огромните цени на ЧЕЗ и на другите, които продават по различен начин енергия. Трябва да мислиш за всичко всеобхватно, цялостно. Така че тази стъпка, която в момента се предприема, е правилна, но тя е много недостатъчна.

Господин Аталай, изненадана съм от позицията Ви и от засилването на елемента за полицейщина, Цветанов и така нататък. Сигурно не чухте другите ни аргументи – че ние сме за насърчаване на инвестициите, но че това не е насърчаване на инвестициите. Ние сме за това в необлагодетелстваните райони да се привличат чужди инвеститори, но под формата на производство и създаване на работни места! (Реплика от народния представител Иван Костов.) Моля да ми отговорите в дупликата: как точно ще се стимулира развитието на икономиката и разкриването на работни места чрез закупуване на недвижими имоти в Монтана например, във Видин или във Врачанско? Идват сто души, купуват си сто къщи и си заминават, защото няма и задължение да пребивават в България, и идват през лятото – един месец на почивка. Как точно това допринася за развитието на икономиката на тези необлагодетелствани райони? Не е ли по-разумно да се помисли: инвеститорите в тези райони, които откриват работни места и правят производство, да бъдат облекчени и да не плащат известно време размера на данък печалба;

Тя не е да се стимулира икономиката, а едни хора с непродадени недвижими имоти да си ги реализират.

дали съответно дават право за постоянно пребиваване или единствено и само за продължително. Говорим ежегодно да бъдат доказвани направените инвестиции, да се доказват работните места, които се осигуряват. Това дали дава основание на службите от МВР да не проверяват всички, които искат и си подадат заявления за продължително пребиваване или те съответно минават през целия контрол на службите? Дали службите имат право да откажат

Благодаря Ви, госпожо председател. Господин Червенкондев, като че ли в обществото се чу Вашето последно изречение: службите са да гонят хората. В момента това правят наистина. Службите в България не работят за националния интерес! Службите в България работят, Вие знаете за какви интереси. А доколкото репликата на госпожа Нинова – госпожо Нинова, аз често пъти Ви виждам на тази трибуна и когато сте убедена в аргументите си,

Благодаря Ви, госпожо председател. Аз вземам думата, за да призова народните представители да подкрепят текста на комисията. Нещата, които се чуват в отрицание на това предложение, не са сериозни. работни места! Аз не знам кой чете текста и защо не го чете – „не по-малко от 500 хил. лв. и разкрити десет работни места”! Десет работни места не се разкриват с по-малко от 50 хил. лв. на работно място! Няма такова работно място. Средните числа са такива. В този смисъл да поддържаш ти десет души работници, това е огромен ангажимент! Да се говори тук, от жълтите павета, че това условие не ангажира изцяло един човек – инвеститор, за да може да да организира производство, да получава доходи, да води счетоводство, да осигурява работната сила, да й плаща заплати и то при нарастващата минимална работна заплата да вземем само, това е един постоянен, траен ангажимент. Защо този човек да няма право да пребивава продължително на територията на България? Е, как да го направи той това нещо? Как да бъде създадена предпоставката той да участва в това рисково мероприятие, каквото е. Рискова е инвестицията в България. Той поема тези рискове, хвърля тези пари и Вие да не му дадете поне възможността да пребивава продължително на територията на България. Ама кой разсъждава тук и с кой акъл изобщо се възразява на това нещо?! Вторият аргумент – МВР казало, че това пречело на Шенген. Е, как пречи на Шенген? Нали сме изпълнили техническите изисквания? Това не е част от техническите изисквания. Или сме изпълнили техническите изисквания и вратата за Шенген е отворена и друга е причината да не влезем в Шенген, или ние в момента си изсмукваме от пръстите възражения, по наистина ги правят чиновници от Министерството на вътрешните работи, за да си намалят работата или да създадат предпоставки да изнудват чужди граждани, които създават работни места. Следващият аргумент – това щяло да продаде имотите. Ами че кой проблем е по-тежък за България от спукания имотен пазар? Има ли по-тежък проблем? Там са милиарди левове замразени средства на български граждани и фирми! Как може с такава лекота да се каже: ами, това няма значение?! Щели да дойдат да купят – ами, да дойдат да купят! Няма нищо по-добро от това да дойдат да купят, да се раздвижи този имотен пазар. Имотният пазар нанесе най-тежкия удар за обедняване на българските граждани. Хората инвестираха там с цел да продадат, да имат някакъв доход или да имат някакво осигуряване на старини. Сега тази цена се срина. Какъв е начинът да се върне цената на квадратен метър

Какви неща се говорят тук от тази трибуна и с каква отговорност като народни представители? Ние, ако бяхме истински ангажирани с проблемите на страната, щяхме всички като един да се втурнем, за да възстановим стойността на имотите. Това е изключително важно! И последно – моля Ви, обърнете внимание на предложението на Мартин Димитров. Десет работни места в София, Пловдив или Варна не са много, но пет работни места в Лом, във Видин са страшно много! Тук минималната работна заплата не дава никакъв статут, обаче в тези градове, за които споменах, и в тези изостанали краища на страната, това са сериозни пари! Дайте да отворим тази възможност и да намалим изискваните средства, защото те си вървят така: 50 хиляди за едно работно място, от 500 хиляди, 250 хиляди лева инвестиции – абсолютно разумно, пет работни места са много повече от десет работни места в голям град, ако се създадат там, където безработицата е изключително тежка! Много Ви моля, размислете върху тези неща и изберете,

Този път наистина май няма други желаещи. Закривам дискусията. Моля народните представители да влязат в залата – предстои гласуване! Предложението на народния представител Мартин Димитров няма да бъде подложено на гласуване, защото то е отразено в чл. 24, ал. 1, т. 20. Поставям на гласуване предложението на народните представители Корнелия Нинова и Атанас Мерджанов, което не се подкрепя от комисията.

§ 31: „§ 31. Висящите административни производства за издаване на разрешение за постоянно пребиваване на основание отменената т. 7 на чл. 25, ал. 1 от Закона за чужденците в Република България се довършват по досегашния ред”. Няма. Поставям на гласуване създаването на нов § 31 в редакцията на комисията.

и се добавя „пребивавало е на територията на Република България не по-малко от 6 месеца през всяка календарна година, следваща получаването на разрешението”. б) в т. 2 накрая се добавя „и е пребивавало на територията на Република България не по-малко от 6 месеца 6 месеца през всяка календарна година, следваща получаването на разрешението”. в) в т. 3 накрая се добавя „и пребивава на територията на Република България не по-малко от 6 месеца през всяка календарна година, следваща получаването на разрешението”. 2. В т. 2, буква „б”, в т. 3 след думата „натурализация” се добавя „или е пребивавало на територията на Република България по-малко от 6 месеца през една календарна година”.” Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представител Борис Грозданов. Предложението е оттеглено. Предложение от народния представител Борис Грозданов, направено по реда на чл. 73, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Предложение от народния представител Мартин Димитров, направено по реда на чл. 73, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага следната окончателна редакция на § 34, който става § 33: „§ 33.

2, т. 1 от Закона за чужденците в Република България, през която извършените и въведени в експлоатация инвестиции са поддържани над минималния праг за издаване на сертификат за инвестиция клас А по реда на Закона за насърчаване на инвестициите, което се удостоверява от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. (2) В случаите по ал. 1, т. 2 българското дружество не трябва да: да: 1. е обявено в несъстоятелност или в открито производство по несъстоятелност, или сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон; 2. е в производство по ликвидация; 3. има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията; 4. има неизплатени трудови възнаграждения към работници и служители, установени с влязло в сила наказателно постановление. (3) Проверката и контролът на всички обстоятелства и условия по ал. 1, т. 2 се осъществява въз основа на заверени от одитор, регистриран по Закона за независимия финансов одит, годишни финансови отчети и доклади за дейността на предприятието, справки

б) създава се т. 3: „3. не е поддържало инвестициите, станали основание за придобиване на българско гражданство, за поне две годишен период, считано от датата на натурализацията – в случаите по чл. 14а, ал. 1.“ 4.

за Министерството на вътрешните работи, съответно два месеца преди изтичането на срока – за Държавна агенция „Национална сигурност”;” бб) досегашната т. 4 става т. 5 и в нея думите „т. 5” се заменят с „т. Изказвания? Има ли народни представители, които имат желание да вземат отношение? Не виждам такива. Поставям първо на гласуване предложението на народните представители Корнелия Нинова и Атанас Мерджанов, което не се подкрепя от комисията.

Сега поставям на гласуване § 34, който става § 33 в редакцията, докладвана от комисията.

Предложението е прието, а с това са приети и всичките предложения по повторното обсъждане на оспорените с Указ № 422

ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, позволете ми едно уточнение преди да започна да чета текстовете по доклада. Миналата седмица на заседание на Комисията по правни въпроси приехме и Допълнителен доклад към Доклад с входящ № 253-03-140 от 11 декември 2012 г. за второ гласуване на Общия законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс с № 253-03-88 от 5 септември 2012 г. В пленарната зала в дебата, който водихме по доклада за второ четене през месец декември, стигнахме до чл. 26 В Допълнителния доклад предлагаме нова редакция

на § 10, който става § 7; да продължим с дискусията по този текст и след това, тъй като има два текста по Допълнителния доклад, които са като предходни номера, да отидем на тях. След това да продължим по основния и Допълнителния доклад в последователността по номерацията.

Става въпрос за неподкрепа на предложение по точка... ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Болдвани са в Допълнителния доклад тези текстове от предложенията между първо и второ четене, които не се приемат и не се подкрепят с оглед на яснота при четенето.

си”; б) в т. 2 се създава изречение второ: „Осигурява създаването на интернет страница на районните избирателни комисии и общинските избирателни комисии.”; в) точка 3 се изменя така: „3. издава методически указания за работата на избирателните комисии по прилагане на този кодекс не по-късно от 60 дни преди изборния ден; провежда обучение на районните и общинските избирателни комисии не по-късно от 15 дни от назначаването им и на членовете на секционните избирателни комисии извън страната преди заминаването им;”

„13а. регистрира застъпниците извън страната на кандидатските листи на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети до изборния ден и им издава удостоверения, в които се посочва номерът на избирателната секция, в която ще упражняват правата си в изборния ден; 13б. води регистър на застъпниците извън страната по кандидатски листи, който публикува на интернет страницата си;”

„21а. води регистър на социологическите агенции по чл. 137б, който публикува на интернет страницата си; 21б. води регистър на наблюдателите по чл. 101б, който публикува на интернет страницата си;” к) в т. 22 след думите „решенията си” се добавя „стенографските протоколи от заседанията си”, а след думата „изборите” се поставя запетая и се добавя „сканираните и получените по електронен път екземпляри от протоколите на секционните избирателни комисии, районните и общинските избирателни комисии”; л) създават се т. 22а, 22б и 22в: „22а. излъчва заседанията си в реално време в интернет чрез интернет страницата на комисията, на която предварително обявява проект за дневния си ред; 22б. създава и поддържа електронен публичен регистър на жалбите, подадени до комисията, и решенията по тях; 22в. води и поддържа постоянно актуален списък на лицата с избирателни права по данни от регистъра на населението – Национална база данни „Население”, като се осигурява възможност всеки избирател да може да прави справка в списъка по единен граждански номер;” м) в т. в т. 25 се създава изречение второ: „Разяснителната кампания започва не по-късно от 15 дни преди изтичане на съответния срок, от който произтичат права и задължения за гражданите във връзка с изборите.”; н) в т. 26 след думата „ден” се добавя „регистрира наблюдателите – неправителствени организации и техните членове или изрично упълномощени представители, за всеки вид избор, включително при нови и частични избори”; о) в т.

„1а. при поискване от компетентните органи на държавите – членки на Европейския съюз, извършва проверка на обстоятелствата, посочени в декларациите на българските граждани, подадени в съответната държава, и изпраща информацията до 5 работни дни от получаване на искането;” б) в т. т. 2 се създава изречение второ: „Разяснителната кампания започва не по-късно от 15 дни преди изтичането на съответния срок, от който произтичат права и задължения за гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз, във връзка с изборите.” 4. В ал. 5: а) в т. 3 накрая се създава изречение второ: „Разяснителната кампания започва не по-късно от 15 дни преди изтичането на съответния срок, от който произтичат права и задължения за гражданите на друга държава членка на Европейския съюз, във връзка с изборите.”; б) създава се т. 3а: „3а. при поискване от компетентните органи на държавите – членки на Европейския съюз, извършва проверка на обстоятелствата, посочени в декларациите на българските граждани, подадени в съответната държава, и изпраща информацията до 5 работни дни от получаване на искането;”. 5.

По този текст се е състояла дискусия, има изказали се народни представители. Тъй като имаме допълнителен доклад и нова редакция на чл. 26, няма да огранича, ако има желаещи народни представители, които са взели думата по предишния текст. Сега имаме нов текст, така сме постъпвали и в други случаи.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! В този текст се съдържа едно от шестте предложения, на които опозицията държи – възможността за обжалване на всички актове на избирателните комисии. В случая става дума за правомощия на ЦИК, респективно за възможността да бъдат обжалвани всички решения на Централната избирателна комисия. Това искане на опозицията чрез текста, който ни се предлага, е постигнато частично, тъй като за актовете, за които изрично не е упомената възможността за обжалване, остава възможността да бъде проведено обжалване по общия ред. Това означава, че ще има актове и решения на ЦИК, които формално могат да бъдат обжалвани от участниците в процеса, но това няма да става по съкратените срокове на Изборния кодекс, а по общия ред. Тоест ситуация, в която 20 дни например преди изборния ден се обжалва важно решение на ЦИК, но произнасянето на Върховния

и който да гласи следното: „При обжалване на решенията на ЦИК сроковете по Административнопроцесуалния кодекс не се прилагат”. Това ще даде възможност наистина за всички актове на ЦИК да се приложи принципът „обжалваемост”. Останалото означава формално съгласие от опозицията, но на практика тази възможност да не бъде реализирана. Че ЦИК произнася много актове, които са извън изрично изброените, се убедихме и по време на скоро проведения референдум, при който ЦИК си позволи да дописва, направо да пренаписва Закона за референдумите и да създава правила, които ги няма в закона и които засягат интересите на партиите, които участват в изборния процес. Искам също така да обърна внимание на няколко нови правомощия на ЦИК, на които залагаме от опозицията, а и вносителите от ГЕРБ твърдят, че държат и които биха осигурили определена публичност и прозрачност на изборния процес. Както научаваме от становището на самата Централна избирателна комисия, едва ли не тя ще се окаже в техническа невъзможност да реализира тези текстове. Искам ясно да заявя от тази трибуна, че не приемаме никакъв опит за алиби от страна на ЦИК, че няма да приложи Изборния кодекс, какъвто го променяме в рамките на предстоящите парламентарни избори. Да не си мисли ЦИК, че с едно писмо, което е изпратила днес до Парламента, може да си осигури алиби за това, че няма да създаде възможност за онлайн на заседанията на Централната избирателна комисия, че няма да бъдат създадени интернет страници на районните избирателни комисии, че няма да бъдат създадени и поддържан електронен публичен регистър на жалбите, подадени до комисията, и решенията по тях. Не приемаме алиби от страна ЦИК! Ако Централната избирателна комисия не е в състояние да изпълни задълженията си, каквито са разписани в кодекса, да намери друга форма. Ако трябва – да подадат оставки. Това, което е написано, трябва да бъде приложено на предстоящите парламентарни избори.

а именно възлагането на ЦИК задължението да води и да поддържа постоянно актуален списък на избирателите. Както виждаме и се убеждаваме всички това не може да свърши ГРАО със своите над 200 души служители, абсурдно е да го изпълни Централната избирателна комисия по адекватен начин с нейните 15-20 служители. Още повече по този начин се оказва, че ЦИК ще дублира ГРАО. Може би трябва да се търси някаква генерална административна реформа, която да възложи законовите задължения за избирателните списъци на един орган, който да има и отговорности по тях. по тях. Този текст звучи абсолютно формално, предвид факта, че ЦИК няма никакви законови правомощия по поддържането на този списък – нито да добавя, нито да заличава, нито да почиства, нито да прецизира. Нищо – едно голо пожелание, което така или иначе не решава въпроса.

евентуално за незакрепостяване на застъпниците по избирателни секции, но тъй като текстът е развит и в други текстове, ще имаме възможност да изкажем съображенията по тях. Предполагам, че си записахте формалното ми предложение, за да не Ви го предоставям писмено.

Първо, с въпроса за това, че Централната избирателна комисия често бави отговорите на съответните жалби и възражения.

Това касае и бъдещето. Всеки, както е бил управляващ, така ще бъде и опозиция. Всеки трябва да разсъждава от гледна точка на това, какво би се случило с него в бъдеще време.

Очевидно е обаче, че Вие сте решили да го наложите. Въпреки всичко ми се ще малко да помислите, когато вземате категорични решения да отхвърляте предложенията ни. Още едно мое предложение

Много странно е да имаш в секционните, в общинските, в районните, а да нямаш в Централната избирателна комисия един застъпник, който да следи за теб. Много често партии, които не са представени в Парламента, след това набират голяма мощ – знаем го от последните години, и те не са били представени в ЦИК. Как ще следят за коректността на изборите? Знаем, че ЦИК определя информационното обслужване.

Това също е въпрос, който трябва да бъде осмислен и се надявам, че ще проявите разум, за да го приемете, независимо, че комисията го е отхвърлила. го е отхвърлила. Абсолютно права е госпожа Мая Манолова в предложенията, в които казва, че е абсурдно Централната избирателна комисия да актуализира списъците на ГРАО. По-нататък ние сме предложили да се създаде такъв идентификационен номер за всички, ако искате да решим въпроса с мъртвите души

държави. Помислете, когато вземате решение, за да направим наистина демократичен изборен кодекс, а не да го правите мислейки си за Вас и че е във Ваша полза.

тогава – Демократическият сговор, приема закон, че партията, която спечели най-много гласове, автоматически получава още 50 депутати. Точно това не се осъществява и тогава Железният блок печели изборите и получава мнозинството. Мислете, когато гласувате! Реплики? Няма. Други народни представители? Заповядайте, господин Михайлов. Благодаря, госпожо председател. Колеги, искам да се върна на

Това, на което трябва да обърнем внимание всички, като народни представители, е какво липсва в този Изборен кодекс. Нещо липсва в този допълнителен доклад, а то беше именно в

без да се обсъжда, без нищо и изведнъж това преференциално гласуване изчезна. Сега имаме нов допълнителен доклад и, забележете, отново няма нищо по този въпрос. Това е най-важният въпрос! Защо? Защото казахме, че с Изборния кодекс правим какво? – Искаме да защитим възможността българският гражданин да избира свободно, а не технология и не колко протокола ще има. В Русия монтираха на всяка изборна секция камери, сложиха охрани и какво ли не и всъщност имаше ли свободни избори? Най-важното за народното представителство е да има качество на народното представителство и хората да могат сами да избират и да подреждат, защото ако попитате 95% от българския избирател, ще Ви каже, че той иска да подрежда изборите, а не политическите елити да се договарят зад гърба му и да казват: „Ще си сложим първи, втори, трети, четвърти – ние, който определим.” Това ли е демокрацията, това ли е Изборният кодекс? Референдумът показа, че представителната демокрация победи, пряката демокрация се опита да я победи, като политическите партии яхнаха вълната на референдума. Обаче хората какво Ви казаха – 80% не отидоха да гласуват, защото разбраха, че са използвани от политическите партии. Тук е по същия начин. Уговаряме се за какви ли не дребни неща, водим спорове по пет, шест часа – кой, колко социологически агенции и така нататък, какво да се прави, а най-важното нещо – качеството на парламента, качеството на народното представителство да не може да бъде определяно от избирателя... (Шум и реплики.) Изведнъж всички срамежливо навеждат глава и казват: „Ами, ето го, липсва това нещо, липсва тука,

Това е. Забележете, в този Допълнителен доклад се правят промени в текстове, които не са обсъждани – пак няма такава процедура никъде. Ние сме стигнали до чл.

Значи, по това, което ни изнася – имаме консенсус, това, което не ни изнася – нямаме консенсус. Това ли е демокрацията?! ЦАЧЕВА: Благодаря Ви. Реплики? Няма. Други народни представители? Няма желаещи. Дискусията е закрита. Преминаваме към гласуване. Първо, поставям на гласуване предложението на народните представители Хр. Бисеров, М. Метин и Ч. Казак за промени в чл. 26 от Изборния кодекс в частта, в която комисията не го подкрепя – това е в предложението по т. 3, в останалите две е подкрепено. Гласуваме неподкрепено предложение на комисията. Моля, народните представители да влязат в залата, върви второ гласуване.

Следващото предложение е на народния представител Михаил Михайлов. Поставям на гласуване в неподкрепената част от предложението от комисията – частично е подкрепено по т. 1, буква Гласуваме предложението на господин Михайлов в частта, в която не е подкрепено от комисията.

Следващото предложение, което комисията не подкрепя, е на народния представител Петър Хлебаров. Гласуваме предложението на господин Хлебаров, което не се подкрепя от комисията.

Предложение на народните представители Мая Манолова и група народни представители. Подлагам го на гласуване в частта, в която не е подкрепена от комисията.

от КБ.) Точката гласи: при обжалване на решение на Централната избирателна комисия сроковете по Административнопроцесуалния кодекс не се прилагат. Така ли е, госпожо Манолова?

10 по вносител, който става § 7 по Допълнителния доклад в редакцията, предложена от комисията. Гласуваме предложението на комисията.

Уважаема госпожо председател, сега се връщаме в началото на допълнителния доклад. Има три предложения на комисията, които като номерация са преди чл. 26, ще докладвам тях и след това ще продължим по

„Организационно-техническата подготовка и обезпечаване на изборите, включително с техника и консумативи”. 2. В чл. 2, изречение второ думите „организационно-техническата подготовка на изборите” се заменят с „ал. 1”.”

„Присъствие на наблюдатели Чл. 20а. На заседанията на избирателните комисии могат да присъстват наблюдатели. Наблюдатели могат да присъстват и при получаването на изборните книжа и материали по чл. 187, при предаване на бюлетините, останалите книжа и материали на комисиите по чл. 233, ал. 7 и по чл. 242, ал. 7, включително и при въвеждането на данните от протоколите на секционните избирателни комисии по чл. 233, ал. 4 и чл. 242, ал. 4.” Господин Бисеров. Ви, госпожо председател. Дами и господа, този текст е плод на общи усилия. Накратко казано той дава възможност да се наблюдава процесът по вкарването на резултатите. Това, което липсва в този текст, е, че той не обхваща дейността по вкарването на резултатите в Централната избирателна комисия. Тези текстове, с които завършва 242 и чл. 233, се отнасят до РИК и ОИК. Няма никаква логика това наблюдение да се извършва и в Централната избирателна комисия. Още повече, че става въпрос за повторно вкарване на всички секционно-избирателни протоколи в Централната избирателна комисия. Подчертавам, че Централната избирателна комисия не просто вкарва само протоколите от 31 районни избирателни комисии, а вкарва повторно всички около 12 700 протокола от всички секционни избирателни комисии. Това е уредено в чл. 250, ал. 3 и в чл. 262, ал. 2 и 3. Член 250, ал. 3 се отнася до случаите, когато става въпрос за местни избори, а чл. 262, ал. 2 и ал. 3 се отнасят до случаите, когато става въпрос за различните видове национални избори – президентски, парламентарни и за Европейски парламент.

Пак подчертавам това, което казах в началото, че тази добавка само довършва принципа, който беше договорен в Комисията по правни въпроси, за което смятаме, че

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Бисеров! Не вземам репликата, за да възразявам и да започваме спора отново, но това е текст, по който както и Вие казахте постигнахме пълно съгласие и консенсус. Колеги, в миналия четвъртък в присъствието на цялата Комисия по правни въпроси и на всички членове, в присъствието на представители на неправителствени организации, в присъствието на много представители на медиите ние приехме тези текстове. по стенограма път пъти се обръщам към госпожа Манолова и колегите вътре в залата кои текстове да допишем, така че текстът да бъде окончателно приет и повече да не се пипа, и в залата да няма повече никакви уточнения, никакви спорове отначало. След това, след потвърждение от страна на колегите вътре в комисията, аз самата изчитам неслучайно пак всички спорни текстове по три пъти, включително и този. Този текст сме го приели по този начин с абсолютно мнозинство вътре в комисията, с пълното съгласие на всички, че включва изчерпателно всичко, което до този момент е било спорно, появи се спорно впоследствие или последните няколко дни се е появило като тема при някои колеги. Така че повече текстове, за които сме спорили в продължение на няколко месеца, аз лично възразявам в пленарната зала да започнем отначало целия този дебат, отново да започваме да спорим. Централната избирателна комисия влиза в чл. 20а, това беше наше предложение да създадем нов отделен текст, за да е ясно, че това се всички комисии без изключения,

в документ, който да съдържа обяснителни бележки, включително по това как се разлистват, прелистват, слагат на купчинка листовете и как се подвързват и подшиват във всяка една папчица и във всеки един чувал, защото мисля, че вече отиваме в друга посока. Бисеров, може и да има нужда, може и да няма, макар че е ясно, но принципно възразявам срещу това, което постигнахме като съгласие да започнем всичко отначало. Благодаря. Съгласен съм с Вас, госпожо Фидосова, че не бива да започваме всичко от начало, и там, където сме постигнали съгласие, не трябва да го разваляме, напротив, трябва да го доусъвършенстваме и развиваме. Аз точно това Ви предлагам. Самият факт, че съществува изречение второ в чл. 20а, означава, че Комисията по правна въпроси е счела за необходимо да посочи точно тази дейност по въвеждане на числата от резултатите. След като това е така, след като е постигнато съгласие, че това ще става в общинските и районните комисии, нормално е това да стане и в Централната избирателна комисия. Просто изречение второ не е дописано до края, за да проведем принципа така, както го очакват всички. Затова е моята дуплика и аз потвърждавам Вашето становище, че

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Причината опозицията да е в залата и в момента да довършваме промените в Изборния кодекс се корени в това, че поне по четири от нашите основни шест предложения беше постигнато съгласие. Постигането на това съгласие обаче не трябва да се подменя чрез дребни хитринки. Смисълът на нашето искане беше ясен: наблюдатели на всички фази на процеса, включително и на фазата на въвеждане на данните от гласуването в секционните избирателни комисии, защото това е гаранция срещу фалшифицирането на резултатите, срещу подмяна, срещу кражба на вота на българските граждани. Тази стъпка, наистина след бурни дебати в Правната комисия беше направена с възможността наблюдатели да присъстват не само на заседанията на избирателните комисии, но и в процеса на въвеждане на данните в секционните избирателни комисии. Резултатите от гласуването да бъдат въвеждани под контрола на наблюдателите, които ще следят изборния процес. Всички много добре знаете, че стават подмени и размествания на числа къде умишлени, къде неумишлени, къде технически грешки и в крайна сметка резултатите от гласуването могат да бъдат подменени. На входа на „Информационно обслужване” за нас е важно да има контрол как се въвеждат данните от вота. Това в определена степен се постига от предложения текст, който беше постигнат с консенсус. Всички знаем, тези, които не следят изборните правила, могат да проверят в чл. 250 и чл. 262, че данните от секционните комисии всъщност се въвеждат два пъти – веднъж в районните избирателни комисии и след това в Ако има несъответствия между данните, ЦИК се произнася с решения кои данни са меродавни. Колкото е важно първото въвеждане на данните, толкова е важно и повторното въвеждане на данните. тази казуистика – достатъчно ли е да се каже, че присъстват наблюдатели на заседанията на избирателните комисии, го решихме в Правната комисия. Текстовете на чл. 233, ал. 4 са ясни: нарочен изчислителен пункт, в който се въвеждат данните. Това не става на заседание на районната избирателна комисия, както и повторното въвеждане не става на заседание на Централната избирателна комисия.

Или ако в стенографския протокол се потвърди поне от представителите на ГЕРБ, че те не възразяват да има наблюдатели и на фазата на повторното въвеждане на данните. Съжалявам, че не са тук госпожа Михайлова, господин Методиев, пък и господин Костов. Първите двама присъстваха на заседанието на Правната комисия и категорично отстояваха искането да има наблюдатели при въвеждането на данните. За да бъде пълен този контрол на въвеждането, трябва да има наблюдатели и при повторното въвеждане на данните. Този спор е ключов, изключително важен. Ако искаме верен и честен краен резултат, трябва да осигурим вярно и честно въвеждане на началните данни в преброителя. Иначе нищо не правим. Искам да чуя разумен аргумент по същество от мнозинството защо би отхвърлило тази техническа корекция, за да е ясно, че ще има наблюдатели и при първото, и при второто въвеждане Ако нищо не Ви притеснява и процесът ще бъде феър плей, защо да не се въведе, защо да не се каже, защо да не е ясно?! Другото просто ще бъде лицемерие.

Три пъти го повтарям, за да не е нечула, неразбрала членове, препратки и така нататък. Госпожо Манолова, ако говорим за лицемерие, лицемерие трябва да търсите в двете лица, които са във Вас. Не зная, в момента виждам, че се е появила другата Мая, защото в четвъртък беше друга. Колеги, пак казвам, ние се споразумяхме по тези текстове. Този текст изрично

Госпожо Манолова, ако на господин Бисеров му отиваше малко повече днес да вземе думата, въпреки че и той подкрепи текста в комисията и каза, че е абсолютно консенсусен и съгласен това да бъде окончателната редакция,

да вървим по това, за което сме се споразумели. Да приемем кодекса, да има ясни правила достатъчно рано преди изборите, за да може Централната избирателна комисия да си върши работата.

за провеждане не само на следващите, но и на всички останали избори. Извинявайте, госпожо Манолова, няма да влизам повече във Вашия тон. Моля Ви да си придържаме към това, за което се разбрахме и се споразумяхме.

Трета реплика? Няма. За дуплика – госпожо Манолова. Уважаема госпожо Фидосова, много се изложихте с това изказване. Много се изложихте. Ако някой се опитва да върне тона от провалените дебати по Изборния кодекс, това сте именно Вие. Слава Богу, че на заседанието на Правната комисия имаше достатъчно хора.

и да започвам да преразказвам кой на кого какво е казал и кой е искал да преметне, ако може тънко, народните представители. ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: защото начинът, по който Вие се опитвахте да изработите опозицията и неправителствените организации, е да присъстват наблюдатели на заседанията, но не и на фазата на въвеждане на данните. Смисълът на дебата в Правната комисия, който всеки може да прочете, е, че наблюдатели трябва да присъстват на всички фази на процеса и при въвеждането на данните от секционните избирателни комисии, което се прави два пъти – основно което е описано в текстовете на § 4а и допълнително въвеждане на данните. Това, че има огромни несъответствия между двете въвеждания, стана ясно при първоначалните дебати през месец декември. Резултатът беше разваляне на консенсуса в залата и блокиране на промените в Изборния кодекс. Извадете един аргумент по същество защо не искате да има наблюдатели при повторното въвеждане на данните, з Защото

Защото формалните обяснения кой на кого кога какво е казал могат да важат отвън в кулоарите или в кафенето, но не важат в пленарната зала. Тук – с правни аргументи. Махленските аргументи отвънка ще си ги изясняваме.

Името ми беше използвано точно в този спор. Вярно е, че в комисията беше така, но това не е аргумент по същество. Принципът, че наблюдателите ще наблюдават всичко, което се случва във всички комисии, е принцип, който ние всички възприехме. Ако сега Вие отхвърлите тази редакционна добавка, искам да кажа на всички наблюдатели, че те няма да могат да наблюдават процеса в Централната избирателна комисия, защото ГЕРБ не ги допуска. ДОКЛАДЧИК Това би се случило, ако гласувате по този начин, по който се очертава. Освен ако всички не приемем, че чрез изказванията си правим тълкуване в смисъл, че наблюдателите могат да наблюдават всички процеси във всички комисии. Ако се съгласите с това общо разбиране и това стане част от протокола, това трябва да се каже на микрофона. Ако го заявите на микрофона, смятам че Централната избирателна комисия ще се съобрази с това мнозинство. Само че един колега от първия ред клати глава отрицателно. Така ли е? Да! Господин Казак – за изказване. Благодаря. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Аз също се присъединявам към недоумението сред колегите от опозицията защо от управляващата партия отказват, след като декларират, че е постигнат консенсус по принципните въпроси, след като ние всички приемаме, че сме се разбрали на Правна комисия принципно наблюдатели да присъстват на всички фази на изборния процес, сега с формалния аргумент, че, виждате ли, госпожа Манолова била пропуснала да посочи тези членове от Изборния кодекс при изчерпателното изброяване на всички възможни хипотези, именно за да не за да не изпадаме в казуистика, аз предлагам два варианта. Именно, за да не изпадаме в казуистика, както Вие твърдите, тогава има два варианта – или приемете добавката, която господин Бисеров предлага, ако сте добросъвестни и добронамерени; или да отпадне въобще позоваването на конкретните членове, както е записано сега, и да остане „включително и при въвеждането на данните от протоколите на секционните избирателни комисии”.

Сега искаме наистина да бъде във всички случаи на въвеждане на тези данни било то в ОИК и РИК, било то в Централната избирателна комисия при повторното им въвеждане. Ако Вие наистина сте искрени в намерението сте искрени в намерението си да подкрепите желанието на всички политически партии за гарантиране на честност и да се премахнат възможностите за подмяна на вота именно в тази фаза, подкрепете го. Какъв Ви е проблемът? Аз не мога да разбера защо се инатите да подкрепите това предложение. То по никакъв начин не разваля текста или не го изменя.

Благодаря. Уважаема госпожо председател, оспорвам резултата от гласуването! ЧЕТИН КАЗАК: Явно нищо ново не сме научили, нищо старо не сме забравили. Нещата не тръгват много надобре, въпреки веселието, което цари в залата. Най-елементарни, добронамерени предложения за уточняване на текстове, вие ги приемате на нож с някакъв измислен аргумент, виждате ли, защо не сте го казали по-рано. Законодателният процес е непрекъснат, уважаеми колеги. И господин Ципов най-добре знае, че до последния момент се изчистват текстове. Всеки може да допусне недоглеждане. Никой не е перфектен, никой не е идеален. Господин Ципов, никой не е идеален. Така че, ако сме допуснали някакъв неперфектен текст на Правната комисия, нищо не пречи, ако има добра воля, този недостатък да бъде отстранен сега. Ако има добра воля. Ако няма, ако ще я караме пак на инат, тогава вече е друг въпрос.

Комисията предлага да се създаде § 5а: „§ 5а. Създава се чл. 21а: „Печат на секционните избирателни комисии при избори за членове на Европейския парламент Чл. 21а. Секционните избирателни комисии при избори за членове на Европейския парламент от Република България имат печат, с който подпечатват ксерокопията от подписания протокол с резултатите от гласуването в избирателната секция.” Няма. Гласуваме § 5а в редакцията на комисията по доклада.

„Администрация на Централната избирателна комисия Чл. 26а. (1) Дейността на Централната избирателна комисия се подпомага от администрация, чиято структура и организация на работа се определят с правилника по чл. 26, ал. 1, т. 1. ал. 1, т. 1. (2) Дейността на администрацията се осъществява от държавни служители и от лица, работещи по трудово правоотношение. За служителите по трудово правоотношение се прилага чл. 107а от Кодекса на труда.

(4) При условия и по ред, определени с правилника по чл. 26, ал. 1, т. 1 главният секретар осъществява правомощията по служебното и трудовото правоотношение със служителите в администрацията, разпорежда се, контролира движението на средствата по бюджета на комисията и сключва договори от името на комисията. При отсъствие на главния секретар, за всеки конкретен случай неговите функции се изпълняват от определен от председателя на Централната За администрацията на комисията се прилага Законът за администрацията, доколкото друго не е предвидено в този кодекс.”

С гласуването си по предишния текст, който ограничи възможността на наблюдателите да контролират въвеждането на данните, ГЕРБ показа, че консенсус по текстовете не може да има, че дебатът в пленарната зала е излишен и че промените сега ще се случват на инат по волята на мнозинството. На практика по този начин с предишното си гласуване, като се отметна от ангажимента наблюдателите да са на всички фази на процеса, ГЕРБ създават подозрението, че имат намерение да фалшифицират резултатите на тази фаза на процеса. (Силен шум и възгласи: Искам да прозвучи ясно от парламентарната трибуна – предложението за отпадане беше направено коректно, съобразно правилника. Не бяха посочени никакви аргументи защо няма да бъдат допуснати наблюдатели при повторното въвеждане на данните... Важно е какво се случва в залата. И Вие се опитахте много неща да прокарате през Правната комисия, слава Богу – не успяхте с всичките. По отношение на текста, който разглеждаме сега. Искам да заявя принципната принципната ни позиция: ние сме против този текст, против окалинчването и на Централната избирателна комисия, против прехвърлянето на нейните функции върху едно лице – главен секретар, което очаквано ще бъде назначено по партийно-политически принцип. Освен дистанционното командване на Централната избирателна комисия, сега дистанционно ще се командва и лицето главен секретар, което ще бъде назначено. На него по този текст му се дават достатъчно широки правомощия, освен чисто административни, свързани със служебните и трудовите правоотношения в Централната избирателна комисия, с движението на средствата по бюджета на тази комисия, включително и със сключването на договори от името на ЦИК. Остана да питаме: дали това лице – главен секретар, за по-лесно няма да сключва договорите с преброителя на изборите и да контролира този процес? Не че има някакъв проблем в командването на ЦИК от страна на партия ГЕРБ, но може би с главен секретар този процес ще стане още по-лесен. Заявявам нашата позиция, че ние сме против този текст. Мнозинството явно ще си гласува, без да слуша каквито и да е наши аргументи. Благодаря. Реплики? Първа реплика – госпожа Фидосова. ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Госпожо Манолова, последна реплика към Вас до края на днешното заседание от мен. Този текст е по препоръка на ОССЕ. Колежката Манолова три месеца говореше как ГЕРБ не изпълнява препоръките на ОССЕ. Това е една от препоръките – директна, конкретна, за промяна на изборното законодателство. Препоръка, която ние искахме да изпълним и в 2010 г. Имахме такъв текст. След това по наша грешка и моя включително, под приказките – същите, които сега вървят, ние в залата се дръпнахме от този текст. Сега изпълняваме препоръката. Главният секретар – шест месеца госпожа Манолова говореше, че председателят на ЦИК сега е от управляващата партия и не може той да назначава,

да извършват всичките тези права, които сме записали аналогично на текста в Закона за администрацията, така че за ЦИК не правим нищо различно в момента. Не знам защо сте против, за кое сте против и какви сега Ви се привиждат пак манипулации, фалшификации. Приканвам Ви за последен път: спрете да ни обиждате и да говорите неща, които нямат никакво основание! Нямате и право от тази трибуна да продължавате да хвърляте към нас безпочвени обвинения. Моля Ви да спазим добрия и конструктивен тон, който успяхме да постигнем

Уважаема госпожо председател! Уважаема госпожо Фидосова, за разлика от Вас, аз не си позволявам от тази трибуна да обиждам лично нито Вас, нито когото и да било от народните представители от ГЕРБ. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Не съм си позволила да обиждам лично никого! Аргументите, които излагаме от трибуната са правни - правни аргументи по отношение на това трябва ли да има наблюдатели на всички фази на процеса, включително и при въвеждането на данните от секционните избирателни комисии. Абсолютно принципна позиция, която намира опора именно в препоръките на ОССЕ. Една от задължителните препоръки е осигуряване на наблюдатели на всички фази на изборния процес, включително и при въвеждане на данните. За нас това не е просто прищявка или някаква глезотия. Това е кауза! Това е кауза – да бъдат наблюдавани изборите от първия до последния момент и мисля, че това е кауза за всеки български избирател. И би следвало да бъде кауза за всеки политик в тази зала, и най-вече за управляващите, за да избегнат всякакви упреци, че изборите могат да бъдат манипулирани. Ами, аз Ви казвам съвсем логичната конструкция: наблюдателите наблюдават честността на процеса, на всички негови фази. Вие не искате наблюдатели на една от фазите от процеса. Логическото заключение е, че...

С функцията на главен секретар на един партийно-политически орган все пак, който се излъчва на квотен принцип от парламента по предложение на парламентарните групи, с фигурата на главния секретар, Вие практически подменяте Централната избирателна комисия и сравнението, което правите с органите на изпълнителната власт, които имат главни секретари, е абсолютно неудачно, защото ЦИК е орган, който е съставен по предложение на политическите партии на квотен принцип и взема решения, които гарантират честността на изборите. Лицето „главен секретар” ще бъде партийно-политическо назначение. При положение, че то ще има неограничени правомощия у нас се заражда основателният въпрос за решенията, които то ще взема. Практически главният секретар ще подмени ЦИК в една част от дейността на Централната избирателна комисия. Що се отнася до председателката – ами, естествено, след като сте назначили магистрат за председател на ЦИК, би следвало да има колизия, когато този магистрат, освен да правораздава, ще сключва трудови договори, ще сключва други договори. Това е Ваш проблем кого сте посочили за председател на ЦИК. Не може един

по предложение, разбира се, на ГЕРБ. Поредните лъжи и манипулации! Дотам стигнахме. Второ, защо ще гласуваме този текст и Ви призовавам да го гласувате – това е препоръка на ОССЕ. ОССЕ. И тази препоръка е първата точка. Кога са искрени тези хора отляво? Когато говореха, че трябва да се изпълняват препоръките или когато сега искат отново да всяват смут, да правят напрежение и да отлагат приемането на Изборния кодекс, в каквато насока също бяха дълги години по време на тяхното управление, препоръките на ОССЕ, че в последния момент се приема Изборният кодекс?! По инициатива на преждеговорившата, на колеги – господин Пирински и Янаки Стоилов, по препоръките на ОССЕ, ние имахме заседание тук, в пленарната зала, и беше препоръчано Правната комисия в месечен срок да се произнесе и да вземе решение по тези препоръки. Е, там в заседание на Правната комисия, макар и неподготвена преждеговорившата каза, че са „за” по първата препоръка, а именно постоянно действаща администрация, да бъде приета и изпълнена. И сега изведнъж отново се промени и то, когато постигнахме консенсус, отново си смениха мнението. Прави се всичко възможно да се блокира приемането на този Кодекс, уважаеми колеги! За какво става въпрос?! Решенията си ги взема ЦИК, така както е конституиран, с Указа на Президента. Естествено, че има един секретар, който назначава машинописките и който изпълнява решенията на ЦИК. Затова става въпрос. Какви чудесии тук се говорят? Какви политико- партийни, политически органи? Очевидно тези хора не са забравили нищо старо! Ама и не искат нищо ново да научат! Поне научете препоръките на международните институции, които, между другото, пък Вие ги сезирахте преди една седмица в Страсбург, за да говорите как ГЕРБ не изпълнява препоръките на тези международни институции. В същото време сега точно тази госпожа ни призовава да не изпълняваме тази препоръка. И още нещо има, уважаеми колеги – проглушиха ни ушите да ни говорят преди референдума за мъртви души в списъците. Е, едно от правомощията, което сме записали на тази постоянно действаща администрация, е да проверява непрекъснато тези избирателни списъци с помощта на ГРАО. Отново виждаме един двоен стандарт, само и само да се блокира приемането на Изборния кодекс, по който наистина постигнахме консенсус,

Реплики! Няма. Други народни представители? Господин Казак – за изказване.

до болка вече знаят наизуст препоръките на ОССЕ, така че някой да излиза да ги перифразира, да се опитва да ги видоизменя, просто няма да мине номерът. Препоръката на ОССЕ е да има постоянна администрация към ЦИК. В препоръката на ОССЕ никъде не пише, че трябва да има главен секретар на тази постоянна администрация. Уважаеми колеги, и сега, и досега ЦИК имаше сътрудници-служители, които го подпомагаха. Вярно, те не бяха обособени формално като администрация, но де факто имаше сътрудници и досега има сътрудници. Тях винаги ги е ръководел оперативно, административно ги е ръководел секретарят на ЦИК. Не е имало длъжност „главен секретар”, който да върши тази работа. Аз се учудвам защо Вие създавате нова длъжност „главен секретар”. Да намерим сега някой, да го назначим с висока заплата и той да върши работата, която досега е вършил секретарят на ЦИК. Ами, секретарят на ЦИК тогава каква работа ще върши, бе, колеги? Това е колективен орган. Не го сравнявайте с министерство, с агенция, където има едноличен орган на властта. Там наистина трябва да има главен секретар, но това е колективен орган, който си има секретар. Това е орган, който подготвя цялата документация, който отговаря за цялостната дейност и винаги е отговарял за дейността на органа от административна гледна точка. Той сключваше договорите от името на ЦИК, той преподписва всички протоколи, както виждате от това становище, което днес получихме. Защо Вие създавате нова длъжност „главен секретар”, след като ЦИК си има секретар? Затова моето конструктивно предложение е – нека да не създаваме излишни нови длъжности и да всяваме смут в системата, която и без това достатъчно е объркана в тези дни.

Уважаема госпожо председател, Вие по-добре от мен знаете, че каквото реши законодателят, това е. Това е колективен политико-административен орган. Досега секретарят на ЦИК изпълняваше тези правомощия.

деня. Господин Казак, много Ви уважавам като колега и юрист, знаете, и работим много добре тези три години и половина като колеги в Правната комисия, но може би близостта на седене до една госпожа по-вляво Ви въздейства и на Вас. Колеги, административния секретар му се възлагат със закон административни функции, и давам примери: сключване на трудов договор с работник или служител; сключване на договор за служебно правоотношение; подписване на административни заповеди по отношение на администрацията. Секретарят на ЦИК, който е в момента – господин Казак, разбирам и вълнението Ви в личен план, защото е от квотата на ДПС, продължава като член на комисията – защото той първо е член

ще дам още един пример, тя би означавала следното: че секретарят на Вашата парламентарна група, секретарят на групата на Коалиция за България или пък на нашата, на ГЕРБ, би трябвало да може да уволнява служителите в администрацията на Народното събрание.

ОССЕ. Вие, господин Казак, бяхте радетел в предходните две години, когато гледахме първоначално и приехме Кодекса, да има постоянно действаща администрация, ясно разбирайки, че този орган, за да работи нормално, трябва да има такава постоянно действаща администрация. Обръщам и друго внимание – лицата, които ще бъдат експерти, които са в служебно правоотношение, са по Закона за държавния служител и се назначават с конкурси, а не са партийно назначение. Благодаря. Казак. Ще уточним посоките, господин Радославов. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Фидосова! Колегите, които са следили развитието на нормативната уредба, свързана с държавната администрация, знаят много добре, че доскоро органите на власт бяха органи по назначаването и по всички правоотношения, свързани със служебното или трудовото правоотношение. Всеки министър назначаваше и уволняваше всички надолу. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Едноличните органи. А колективните?

колективен орган. В момента Вие какво искате да направите? Фактически едноличното правомощие на председателя да го прехвърлите на главния секретар, както е във всички останали еднолични органи, включително в Народното събрание. Той е формално колективен. Реално всички служители се назначават от главния секретар, знаете, с одобрението на председателя. Знаете го много по-добре от мен и ако някой ми твърди обратното, значи лъже и себе си. Така е! Недейте тук сега да се опитваме евтино да се заблуждаваме.

На 20 човека администрация Вие създавате „главен секретар”. Това нормално ли Ви изглежда – правно издържано, административно, финансово?! от ГЕРБ.) Поне малко разум да има в нашата законодателна дейност. Има секретар на ЦИК, Вие го лишавате от правомощия, създавате нова длъжност „главен секретар”, който ще ръководи 20 човека.

Госпожо председател, дами и господа народни представители! Нито един народен представител в тази зала не може нито да назначи, нито да уволни който и да е държавен служител в държавната администрация. По същия начин с въвеждането на длъжността „главен секретар” давате функциите за назначаването и освобождаването на служителите и помощен персонал към Централната избирателна комисия в ръцете само на един човек, който е пък подчинен само на председателя на Централната избирателна комисия. Вие давате комисия. Вие давате ли си сметка в момента какво вършите?! Вие фактически игнорирате Централната избирателна комисия, защото всеки служител ще каже: „Работодател на мен ми е главният секретар”. Ако отидете да попитате в общината един служител, той казва: „Въобще народът не ми е дал тази власт. На мен ми я е дал административният ми директор и ръководител”. Не кметът, а главният секретар, който подписва, а който пък е определен от кмета, така че това е друга тема. Да не влизаме в детайли, защото трябва да Ви изнеса цяла лекция по администрация. (Силен шум

Прочетете го и го вижте. Той ще ги назначава, той решава. Напротив, трябва да го решава Централната избирателна комисия с единодушието на членовете на Централната избирателна комисия. Това е! Вие искате да си създадете Ваша администрация, която да дублира Централната избирателна комисия, и тя да решава. Заедно с „Информационното обслужване” – компютрите, като сложите и администрацията, какво остана?

Реплики? Колеги, ще направим почивка след гласуването на този текст. Няма реплики. Има ли други народни представители? Няма. Поставям на гласуване предложението на Четин Казак: навсякъде в текста вместо „главния секретар” да бъде записано „секретарят на Централната избирателна комисия”. Гласували 83 народни

Сега гласуваме § 8 в редакцията на комисията. Гласували